registreerus 65 Riigikogu liiget, puudub 36. Nüüd on võimalus anda üle eelnõusid ja arupärimisi. Seda soovi ei ole. Aitäh! Täna pärast täiskogu istungi lõppu toimuvad siin istungisaalis järgmiste parlamendirühmade moodustamise koosolekud: Eesti-Angola parlamendirühm, kokkukutsuja Peeter Tali; Eesti-Montenegro parlamendirühm, kokkukutsuja samuti Peeter Tali. Head kolleegid, nüüd saame minna tänase päevakorra juurde. Esimeseks päevakorrapunktiks on Riigikogu liikmete Kert Kingo, Varro Vooglaiu ja Martin Helme algatatud prokuratuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu, numbriga 105, esimene lugemine. Ettekandjaks peaks selle punkti juures olema Riigikogu liige Kert Kingo. Me oleme aktsepteerinud juhatuses, et ettekandjaks võivad olla ka teised eelnõu algatajad, juhul kui päevakorras ettenähtud [ettekandjat], Riigikogu liiget kohal ei ole. Aga kuna ma ei näe kedagi neist siin saalis, siis antud juhul on tegemist arutelu võimatusega ja selle päevakorrapunkti menetlemist me ei ava. Loomulikult, esimene nädal uuel tööaastal on sisseelamise nädal, aga sellest on saanud natukene halb tava, et päevakorda pandud

Aga see on üldine ettepanek ja palve edaspidiseks. Läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on Isamaa fraktsiooni algatatud riigivaraseaduse ja maakatastriseaduse muutmise seaduse eelnõu,

pealkiri tundub igav, aga sisu on, ma julgen teile väita, päris põnev. Nimelt, see eelnõu oma iseloomult puudutab ühte väga olulist avaliku ruumi planeerimise osa ehk planeeringuprotsessi menetlust.Ja

eraõiguslikelt isikutelt maa ära võtta – sõna otseses mõttes ära võtta, sellepärast et riigil on oma funktsioonide täitmiseks seda vaja –, ja kuidas sellele antakse uus funktsioon ehk riigikaitseline funktsioon.

ja keskkonnakomisjonis, kes tegeleb planeeringuvaldkonnaga. Ja miks? Sellepärast et me oleme eluliselt sellises olukorras, kus läbi aegade on riik võõrandanud riigikaitselisi objekte eraõiguslikele isikutele, need riigikaitselised objektid on erakasutuses, aga [nendel on] jätkuvalt riigikaitseline otstarve. Tegelikult ei ole see olnud ju seadusandja mõte. Seadusandja mõte on isegi ajas täpsustunud. Nüüd siis on jõustatud olukord selline, et

tegelikult tehnilise järelevalve amet. See ei ole enam isegi kohaliku omavalitsuse pädevus – ainult see osa, mis puudutab mingit joonobjekti, teed, juurdepääsu. Aga konkreetselt see, milleks seda objekti planeeritakse ja mis on selle objekti tegelik sisu, allutatud riigivalitsemise alla ja kohaliku omavalitsuse rolli on jõuliselt kitsendatud. Aga meil riigis on olemas sellised olukorrad, kus need objektid, mis enam ei täida riigikaitselist funktsiooni, aga neil on riigikaitseline sihtotstarve planeeringu järgi – on need hooned, on need mingisugused maatükid –, [võetakse] tegelikult sellest Vabariigi Valitsuse nimistust välja. Ja kui need [võetakse] nimistust välja, siis tegelikkuses on riigil õigus neid objekte võõrandada.

või välja ehitama, nii nagu detailplaneering annab selleks võimaluse. Ja me oleme jõudnud olukorda, kus ka meedia vahendusel – ka Pärnu linnas on selliseid näiteid, et erakapital on ostnud ära ära maatüki ja selle maatüki kohta on [kehtestatud] detailplaneering – öeldakse avalikult, et aga meie ostsime lisaks sellele maatükile ka ehitusmahtu.

Kui riik võtab inimeste käest maa ära, siis ta loob mehhanisme läbirääkimiseks ja maksab [maa eest] enam, kui on turuhind. Aga teisel juhul ta võõrandab sellesama riigikaitselise otstarbega objekti, mida riik enam ei vaja.

Ja kohalikud omavalitsused on probleemi ees. Ühes konkreetses kaasuses omavalitsus ütleb, et aga neil puudub õigus selle planeeringu tühistamiseks.

langeb ära. See maatükk, kui see on maaomand, muutub tagasi maatulundusmaaks, üldmaaks ja tegelikult kogu protsess selle maa kasutusele võtmiseks tuleb algatada uuesti. Tuleb see viia kas üldplaneeringuga vastavusse, algatada uus detailplaneering või detailplaneeringu kaudu muuta üldplaneeringut, nii nagu need protsessid tavaliselt käivad, sest see on avaliku ruumi kasutamine ja see peab olema kogukonnaga kokku lepitud.

Tegelikult mingit jõudu neid riigikaitselisi objekte ümber muuta näiteks eluruumideks või äriruumideks ei ole, kui omanik seda ise ei soovi teha. Aga minu meelest sel juhul, kui on tegemist riigikaitsega, erilise tähelepanu all oleva valdkonnaga, peaks riik ennast jõustama. Selline olukord ei saa olla normaalne. Kui riik enam ei vaja

just nimelt riigikaitseliste maadega, tuleks likvideerida koheselt. See ei ole proportsionaalne ja kooskõlas seadusandja mõttega. Aitäh! Väga suur tänu, auväärt ettekandja! Teie jutt oli väga selge ja igati arusaadav, nii et mul puudub igasugune kahtlus, et majanduskomisjon [on] sellest aru saanud. Nii. Urve Tiidus, palun, küsimus! Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud ettekandja! Mul tekkis üks küsimus. Kui palju hinnanguliselt on selliseid maatükke,

Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi riigivaraosakonna nõunik Vello Kima ja Maa-ameti õigusosakonna juhataja Kaire Bamberg. Mart andis ülevaate, mis oli ligilähedane eelnõu seletuskirjaga, ja saime

üldiselt on see harva esinev olukord ja harva esinevate olukordade puhul on tihti küsimus, kas automatiseerimine toob kasu või kahju, kas üksikute juhtumite [reguleerimine] toob päriselt kasu või hoopis tekitab koormust juurde,

Ja üldiselt, komisjon oli seda meelt, et tegemist on ikkagi planeeringumenetluse küsimusega, mis täna on omavalitsuse pädevuses nende eranditega, mida Andres juba tegelikult siin enne välja tõi.

uue eelnõu esitada, on see, et kas mõne maasoetaja õigused võivad hoopis saada riivatud sellest, kui ta ostab riigikaitse sihtotstarbega maa

kindlasti seda näidet, Pärnu näidet tuleb võtta tõsiselt. Kui naabrite õigused on selle tõttu riivatud, et keegi kasutab seda võimalust halvasti,

1 ja erapooletuid oli 1. Aga enne seda veel [tegime] konsensuslikult kaks otsust: kõigepealt see, et juhtivkomisjoni esindajaks oleks siinkõneleja Priit Lomp, ja teise punktina teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 14. detsembriks, mis on küll juba möödas. Aga

võib-olla igapäevaselt rohkem mõistame, vaid maa sihtotstarbest. Nagu ma ütlesin, on seal tegelikult neid puutumusi veelgi rohkem. Siis võiks pöörduda ka õiguskomisjoni poole, kes otseselt

soov, et aidata mõnda probleemi päriselt lahendada. Aga kui tuleb parem eelnõu, mis ka meie välja toodud kitsaskohad ära lahendab, siis miks mitte.

oma kõnes seda, et kohalikul omavalitsusel on võimalus keelduda näiteks ehitusloa väljaandmisest, kui on tegemist detailplaneeringuga, mis annaks [objektile] juhtfunktsiooni. Paraku meie pikkadest juriidilistest vaidlustest

nõus teie vastusega [küsimusele], mille minu hea kolleeg küsis. See vastus on tegelikult, kui otse öelda, halb. Vaadake, riigikaitse, eriti laiapindse riigikaitse teemade hulgas on väga palju asju, mis otseselt ei ole sõjalised, kuid on seotud riigikaitsega.

eelnõu tekitab juurde hoopistükkis uusi võimalikke õigusvaidlusi, siis tasuks võtta korra aega ja arutada uuesti. Tõnis Lukas, palun! Aitäh, austatud juhataja! Lugupeetud ettekandja! Võib-olla te ei saa täpselt mu küsimusele vastata salastatuse tõttu, aga millised on teie valla territooriumil olevad sõjalised objektid, millega teil kogemus on? Minu teada on põhjasõjaaegne Kastre lahingupaik teie valla territooriumil. Aga veel?

täitsa on. Suur tänu, auväärt ettekandja! Rohkem teile küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Andres Metsoja, palun! Aitäh! Paluks ka lisaaega kolm minutit. Kolm minutit lisaks. Tõepoolest, vabandan fraktsiooni nimel, kui see teema ei olnud piisavalt hästi ette kantud komisjonis.

õigusruumis on sellekohane vaakum.Ma olen selle teemaga pidanud tegelema oma elust üsna olulise arvu tunde erinevatel põhjustel ja olen üsna süvitsi läinud kogu selle juriidikaga. Mul on olnud võimalik seda teha tänu sellele, et ma natuke olen riigikaitsekomisjoniga ja tema tegevusega kokku puutunud

Me jõuame nagu täiesti paranormaalsesse olukorda. Üldplaneering [sätestab] teistsuguse maakasutuse sihtotstarbe, aga kehtiv detailplaneering, mille jaoks on väljastatud ehitusluba, [käsitleb] riigikaitselise objekti ehitust ja öeldakse, et see ongi vabatahtlike päästjate hoone. Samal ajal me teame, et vabatahtlike vabatahtlike päästjate hooneid võib olla ükskõik millisel maal, ükskõik millise sihtotstarbega maal, kas see on munitsipaalmaa või eramaa. See on nii, kuidas on kokku lepitud. Ei ole sätestatud, et vaata, komandohoone peab olema riigikaitseline objekt.

kasutusloa ja ühel hetkel seda kasutusluba muudetakse, sellega muudetakse hoone sihtotstarvet, kasutusotstarvet ja kõik on juriidiliselt korrektne. Aga minu meelest on see ülim jaburus, kui me parlamendis seadusandjatena laseme sellistel asjadel juhtuda.

Nii et mina küll julgustan kõiki, et jätame selle eelnõu menetlusse. Ma arvan, et iga juristi panus ja valdkonna tundja asjatundlik lähenemine aitab seda teha paremaks. Kui on vaja laiendada, laiendada, enampakkumise korrale lisada veel mingisuguseid teisi võõrandamise viise, siis tuleb seda eelnõu menetlusel arutada. Aga öelda, et see ei ole oluline teema ja sellega parlament erinevates komisjonides õiguslikult ei peaks tegelema, sellega ma kahjuks nõus olla ei saa. Aga tõesti, kui

see antakse erakasutusse, siis riik enda riigikaitselisest huvist loobub. Aitäh! Aitäh, auväärt ettekandja! Rohkem läbirääkimiste soovi ei ole,

rohkem läbirääkimiste soovi ei ole. Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 327 esimesel lugemisel tagasi lükata. Asume seda hääletust ette valmistama.

Head kolleegid, panen hääletusele juhtivkomisjoni ettepaneku eelnõu 327 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Selle ettepaneku poolt oli 46 Riigikogu liiget, vastu 17, erapooletuid 0. Eelnõu 327 on esimesel lugemisel tagasi lükatud ja langeb menetlusest välja.Head